Josip (HSS)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je - Prijedlog zaključka o Odluci o visini naknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i zastupnik Dragutin Lesar Temeljem članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijale ste primili u pretince. Svoje mišljenje dostavila je Vlada. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi zastupnik kolega Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani kolega potpredsjedniče. Kolegice i kolege, ovim vrlo jednostavnim i kratkim prijedlogom zaključaka nudimo Saboru rješenje koje bi sukladno svojim ovlastima iz Poslovnika Vladu Vladu Republike Hrvatske obavezao da nakon dugih niza godina ponovno ozbiljno u čitanje i raspravu uzme svoju odluku kojom određuje visinu naknade za prostore koji se koriste u objektima za proizvodnju električne energije. Naime, još iz 1995. godine odluka egzistira, vjerojatno su tada postojali razlozi, okolnosti i uvjeti što je tada te 95. tom odlukom tom odlukom došlo do jednog po meni nepravednog odnosa prema vrednovanju prostora i razlike između objekata za proizvodnju električne energije i onih koji se bave rudarenjem, eksploatacijom rudnog rudnog bogatstva mineralnih sirovina pa zbog toga danas imamo situaciju da ono što kolokvijalno zovemo rudarska renta u odnosu na ovo što zovemo hidro renta vrijedi 1:10. Naime, još 97. godine i Svjetska banka i Svjetska udruga za zaštitu prirode osnovali su svjetsko povjerenstvo zabrane jer su uočili da je u svim državama problem otpora građana lokanog stanovništva zbog zadiranja u prostor na ogromnim velikim površinama kada se rade hidrocentrale. Za razliku od objekata ili korištenje ili iskorištavanja rudnog bogatstva pa čak i onih objekata za proizvodnju električne energije koji koriste mazut, plin ili ugljen, kod hidrocentrala da bi bila u funkciji da bi se mogla uopće eksploatirati potreban je strahovito veliki zahvat u prostor i zbog toga upravo u tim preporukama upućuje se države da u svakom postupku i pri dobivanju suglasnosti lokalnog stanovništva je strahovito bitno da se posveti velika pažnja održavanju … i životnog standarda i odnosu i diobi ovlasti i koristi koje se dobivaju izgradnjom takovih objekata. U Republici Hrvatskoj 52% električne energije proizvodi se u hidroelektranama. Imamo negdje oko 150 malih ili manjih hidroelektrana i 23 velike. Na rijeci Dravi tri su posebno velike, a to su hidroelektrana Varaždin, Čakovec i Dubrava. Ja ne znam koliko je vas imalo priliku u živo vidjeti jednu od tih hidroelektrana, koliko je od vas imalo priliku vidjeti akumulacijska jezera ili jezero za jednu od tih centrala, da li znate da odvodni kanali od turbina, odnosno same hidrocentrale do starih korita su u dužini od 20 do 25 kilometara. Da je oko akumulacijskih jezera sabirni kanal dubine otprilike 12 metara kako bi pokupio podzemne vode, a da su ta jezera podignuta iznad nivoa zemlje 25 metara. Radi se o protočnim hidroelektranama i da bi dobili dovoljno slivnog uzgona i protoka vode trebalo je primijeniti takva tehnička rješenja. Hidroelektrana Dubrava zauzima skoro 17 km2, a Čakovec negdje oko 10,5-11. Ako bi se tome pridodali sabirni odvodni kanali i prilazni putovi koje je trebalo sagraditi da bi one bile u funkciji, onda se radi o površini od 20-33 km2. Na koji način hidroelektrane utječu na kvalitetu života ljudi? Prvo, na cjelokupnom izvodnom području, dakle uzvodno od brane i same centrale uvijek dolazi do velikog podizanja podzemnih voda što je velikom dijelu uništilo stambeni fond. Povećanja ili dizanja nivoa podzemnih voda dovelo je do toga da u gradovima poput Preloga i okolnih sela, sve kuće sagrađene prije toga sa podrumima, umjesto podruma imali su bazene. Nizvodno pak od brana i hidrocentrala nivo podzemnih voda je pao za otprilike 15 metara i sve stare šume koje su vjekovima tamo bile naprosto su nestale. Nadalje oranice, poljoprivredno zemljište koje je do tada bilo prve kategorije, nakon 15 godina eksplatacije postale su peta kategorija, šipražje, šljunčana područja koja ne mogu biti korištena ni za uzgoj niz jedne poljoprivredne kulture. Ona su danas podobna ili pogodna samo kao lovišta i ništa drugo. Da bi lokalna zajednica, lokalna samouprava koristila preostali prostor bilo je potrebno strahovito veliko punog ulaganja i u prometno i komunalnu infrastrukturu. Ponavljam da je veliki broj objekata, stambenih objekata u privatnom vlasništvu djelomično ili potpuno morao biti srušen, urušen, zatrpan jer naprosto više se nije mogao koristiti. Odluka iz '95. godine donosi to, dakle da za hidroelektranu Čakovec koja zauzima otprilike 30 kvadratnih kilometara godišnja naknada za korištenje tog prostora u 2002. godini iznosila je milijun i 218 tisuća kuna dijelili su općine Orehovica, Čakovec, Nedelišće u Međimurskoj županiji, Varaždin, Trnovec Bartolovečki i Sveti Đurđ u Varaždinskoj županiji. Hidroelektrana Dubrava milijun 215 tisuća, područje grada Preloga, Općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava u Međimurju, Sveti Đurš, Mali Bukovec i Veliki Bukovec u Varaždinskoj županiji. Ako mislite da je eventualno godinama došlo do bitnijih promjena 2005. hidroelektrana Čakovec ili za hidroelektranu Čakovec isplaćena je hidrorenta od milijun a za hidroelektranu Dubrava milijun i 310 tisuća. Zašto je to tako? Zato što postojeća odluka regulira da naknada za korištenje tih objekata iznosi 0,377 lipa po kilovat satu proizvedene električne energije. Ja ću vam ponoviti 0,377 lipa po kilovat satu proizvedene električne energije. Kada je ovaj materijal pripreman cijena kilovat sata električne energije je bila 56 lipa. To znači da je hidrorenta utvrđena u visini od 0,673% od cijene struje, 0,6%. Što imamo u isto vrijeme? Prema podacima Ministarstva financija koje sam dobio na svoj zahtjev, te iste 2005. rudarska rudarska renta koja je INA isplatila općinama, gradovima, odnosno po određenoj odluci nabrana iznosila je 122 milijuna kuna. Najveći dio te rudarske rente dobivaju općine na području Koprivničko-križevačke županije, a najjača i najpoznatija je zasigurno Općina Molve koja godišnje uprihoduje više od 30 milijuna kuna s tog naslova. Mi pripremajući ovaj prijedlog, a upravo poučeni iskustvom Međimurja i Varaždinske županije nismo ljubomorni, nije nam žao što Molve i Koprivnička županija ima tako izdašne prihode i nismo predlagali smanjenje rudarske rente, jer doista smatramo da oni koji vrše eksplataciju, a vidimo to po završnim računima i stječu ekstra profit moraju lokalnoj zajednici dati adekvatni dio naknade i time je obeštetiti. Podsjećam vas nadalje da politički sporazum potpisan između vladajućeg HDZ-a i HSS-a i HSLS-a predviđa, a kasnije je to operativno i provedeno da se rudarska renta sa 2,6% poveća na do 10%. Dakle, već ovih 122 milijuna kuna koliko je INA u 2005. isplatila procijenilo se da nije, ne odgovara adekvatnoj naknadi lokalnoj zajednici i odlukom Sabora povećano je, odnosno kroz različite promjene zakona dana je mogućnost da ona iznosi do 10%. Kod naknade za hidrorentu i korištenje i hidrocentrala nitko do sada nije ni predlagao, ni pregovarao da se napravi bilo kakav pomak i ona ostaje na 0,3 lipe po Vlada davajući svoje mišljenje i obrazlažući razloge zašto je protiv, dala je sljedeće podatke, po postojećoj odluci za hidrorentu izdvaja općinama i gradovima zamislite 47,9 milijuna kuna. Za sve objekte koji proizvode struju u državi 47,9 milijuna. Što je to naspram INA-nih 122 milijuna rudarske rente? Vlada nadalje veli sljedeće, ukoliko bi se prihvatio naš prijedlog da se hidrorenta za 2008. poveća 20%, da bi to za HEP značilo da bi u 2008. morali isplatiti hidrorentu u vrijednosti od 57,4 milijuna, dakle 10 milijuna više i da bi tih 10 milijuna kuna trebali prebaciti na cijenu električne energije. To prvo nije točno, jer samo da ukinu stavku sponzoriranja sportskih klubova i reprezentacija koje u HEP-u iznosi više od 10 milijona kuna, a proizvode gubitke od prošle godine već, a od srednjoročnog plana razvoja 2004. do 2008. od planiranih tisuću nove snage uspjeli su dovesti do neke završne faze …/Govornik se ne Dakle, samo jednom stavkom koja ne spada u potrošnju hrvatske elektroprivrede, moglo bi se napraviti ušteda i ne govoriti o tome da bi zbog toga trebala poskupiti struja u Hrvatskoj. Vlada je i dalje izračunala da ako bi bio prihvaćen naš prijedlog da svake godine nakon 2008. slijedi povećanje te rente još za dodatnih 20% kako bi 2013. ona iznosila 1,125 lipa, da bi to HEP godišnje dakle u stavku povećanja i uračunato da će se u međuvremenu aktivirati "Lešće" … /Govornik se ne ne znam dali će se on aktivirati, jer je samo u planovima, da bi to hrvatsku elektroprivredu 2014. koštalo 140 milijuna kuna. Koliko će INA platiti 2014. rudarsku rentu? Sa 2,6 na prosjek 7% ako bude u prosjeku 7%? 480 milijuna. Dakle, kada je rudarska renta u pitanju 480 milijuna te godine nije previše ali za hidrorentu 2014. 140 milijuna vi bilo tako veliko opterećenje. Vlada smatra da hrvatska elektroprivreda ne bi podnijela. Nadalje, obrazloženje Vlade kako bi prihvaćanje ovog prijedloga značilo povećanje naknade 174% čak ili je nestala struja tog dana u zgradi Vlade ili je netko koristio računalo na karabit. Jer ako, da karabit lampe koristili umjesto baterija ili struje. Jer ako 0,377 lipa povećate na 1,125 lipa i stavite na 56 lipa prodajne cijene, jel to 174%, povećanje cijene struje? Kako jedna lipa na 56 lipa može utjecati 174%? To još nisam razumio. To ne mogu shvatiti. Realizacija ovog zaključka ne traži lipu od državnog proračuna. Ni jednu lipu od državnog proračuna. Ne zahtijeva povećanje cijene struje. Samo traži racionalno ponašanje gospodarenjem sredstava hrvatske elektroprivrede da se ne bave onim što nije njihova djelatnost, nego da pravedno obeštete lokalnu zajednicu za objekte koje se nalaze na njihovom teritoriju i koji utječu na njihovu kvalitetu života. To su prihodi općina i gradova ne županije. S tim novcem bi raspolagale općine i gradovi. Ja vjerujem da ih ne bi oni koristili ni za besplatna parkiranja, niti privilegirane penzije i za ostale stvari, niti bi zbog toga trebalo zabraniti "Djeda Mraza" u Hrvatskoj. Ako jedna hidrocentrala kao što je "Čakovec" ili "Dubrava", bi te 2013. umjesto milijun i 200 dobila milijun i 800 koje dijeli 6 ili 7 općina ili gradova međusobno. Jel' to pretjerano? Jel' to ne prihvatljivo, jel' to neopravdano? Što mislite dali akumulacijska jezera takvih ogromnih površina kao što su ta tri utječu na zdravlje ljudi. Odite sada u Međimurje pogledajte magle. Nadam se da ni jednom liječniku u ovoj dvorani ne moram tumačiti kada je tjedan dana uzastopnom magla u kotlini kako na sve može utjecati na kvalitetu života. A upravo to se desilo, Međimurje je zatvoreno sa tri jezera ogromna. Ja ne želim vjerovati da je razlog odbijanja ovog prijedloga upravo činjenica što su najveći objekti za proizvodnju struje hidroelektrane smješteni u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske i da je to problem zašto se on ne može prihvatiti. Ako je neprihvatljivo bilo 20% godišnje povećanje, moglo se odgovoriti da je to previše, pa da idemo sada 10%. Ako je neprihvatljivo da je prerano, onda dozvolite da vam citiram samo jednu rečenicu odgovora Vlade. Citiram "Elektroenergetski sektor Republike Hrvatske je potrebno u potpunosti prilagoditi sustavu Europske unije i povećanja troškova zbog povećanja naknade za prostore koje koristi objekti, koje koriste objekti za proizvodnju električne energije, nije moguće napraviti prije strukturnog prilagođavanja navedenim uvjetima." Kada Hrvatska mora završiti pregovore? Do kraja iduće godine. dakle, kada ističe vrijeme kada ovo moramo napraviti? kolega potpredsjedniče ja znam da je ovo vama smiješno, pa velite za drugi Božić. Vi ste sebi rudarsku rentu i svojoj županiji vama digli, jer ste to ucijenili HDZ na početku formiranja vlasti i uglavili u sporazum. Ali ja vam velim da Međimurcima nije nikaj smiješno. Od 122 milijuna 34 milijuna su "Molve". Eto, pa sada kolega računajte. … /Upadica se ne razumije./ U kojoj ono županiji?. … /Upadica: Pa mojoj./ … Vašoj da. Vašoj. Nemojte biti nervozni prosim vas lijepo. Ne treba razloga. Meni se nikuda ne žuri. Ja imam vremena. Ako se vama žuri odite u lov, ja nemam ništa protiv toga. toga. Dakle, očito se radi o još jednom primjeru da se ne prihvaća, jer je predlagatelj kriv je. No, vi ćete ovo odbiti, jer je Vlada tako rekla. Ali u tom području o kojem govorim živi strahovito veliki broj ljudi koji svakodnevno trpi posljedice toga. Koji svakodnevno zbog toga ima probleme i radi se o općinama, da je sada tu ministar financija ili ministar gospodarstva mogli bi reći koliko napora čine da pojačaju gospodarstvo na svom području ulažući vlastita sredstva. Vi kažete, ne zaslužujete ni lipu dodatnih sredstava s hidrorente jer smo mi tako odlučili i onda ćete dobiti kada mi odlučimo da ćete dobiti. Ja ću tu poruku prenijeti ljudima. Reći ću ljudima u Varaždinskoj, Međimurskoj županiji, ne daju, jer su rekli da će dati onda kada oni odluče i koliko oni odluče. Ako nešto što vrijedi još iz 95. godine nije podložno raspravi i promjenama, argumentima a ne tvrdnjama da ćemo to mi napraviti kad mi hoćemo onda ne znam kako bi drugačije trebali razgovarati. I završno, ni za jednu lipu, ni za jedan promil prihvaćanjem ovog prijedloga cijena struje ne bi porasla. Ni za jedan promil, ni za jednu lipu ne bi bila ugrožena financijska stabilnost hrvatske elektroprivrede jer oni imaju toliko rezervi u stavkama reprezentacije i sponzoriranje sportskih klubova da bi ovo mogli podnijeti bez ikakvih prevelikih naprezanja. Ako mi ne vjerujete pitajte i svoje kolege iz tih klubova reprezentacije koje godišnje ugovore sponzoriraju. Gledajte televiziju i svakog sportaša koji na lijevom ramenu ima logotip HEP-a, plaća se iz ovih sredstava. Zato se ovo ne može odobriti da nadalje umjesto državnog proračuna, umjesto zakonitog financiranja sporta u Hrvatskoj radimo ovo da financiramo sport iz HEP-a, plina, šume, ceste, autoceste i ostali. Želim vjerovati da možda slijedi unutar vladajuće koalicije i razgovori o redefiniranju sporazuma. Možda će iz te vladajuće koalicije, recimo meni je žao da kolege Čehoka ovdje nema. Varaždinci će biti oduševljeni njegovim ignoriranjem ove teme. Možda će se rudarska renta nakon što je riješena i oslobodila prostor omogućiti da i vladajući raspravljao i o hidro renti. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Trećina svjetskog stanovništva se oslanja na proizvodnju električne energije putem hidroelektrana a hidroelektrane s velikim branama i akumulacijama ukupno proizvode 19% električne energije. U travnju 1997. pod pokroviteljstvom Svjetske banke i Svjetske udruge za zaštitu prirode osnovano je Svjetsko povjerenstvo za brane sastavljen od međunarodnih stručnjaka koji su između ostalog zaključili da utjecaj brana i akumulacija na okoliš uključuje sve ljude na čiji život, imovinu i materijalna dobra akumulacija utječe. Stoga ljudi na koje akumulacija negativno utječe moraju biti prepoznati kao primarni korisnici dobiti projekta pa zaštitni zakonski mehanizmi i modeli raspodjele koristi odnosno dobiti moraju biti utvrđeni zajedničkim djelovanjem države i jedinice lokalne samouprave. Među najvećima po veličini akumulacije u Hrvatskoj su hidroelektrane na rijeci Dravi, Hidroelektrane Varaždin, Čakovec, Dubrava. Utjecaj ovih akumulacija na lokalno stanovništvo, eko sustav i mikro klimu područja je ogroman. S druge strane, visina nadoknade koja se isplaćuje jedinicama lokalne samouprave na čijem se području nalaze hidroelektrane sramotno je niska i u očitom nesrazmjeru sa svim negativnim aspektima kojima su izložene lokalne zajednice kao i neizravnim troškovima koje uzrokuje hidroelektrana. Usporedo s navedenim rudarska renta koja se isplaćuje jedinicama lokalne samouprave za eksploataciju nafte i plina višestruko je veća od nadoknade za hidroelektrane iako je utjecaj na okoliš i lokalno stanovništvo neusporedivo manji. koalicijski partneri Vlade Republike Hrvatske riješili su povećanje rudarske rente sa 2,6 na 10% dok o povećanju nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije nema ni riječi. Trenutno hidro renta u cijeni struje sudjeluje sa 0,67%. Poznato je a stanovnici koji žive neposredno uz hidroelektrane a posebno uz akumulacijska jezera svakodnevno osjećaju da ovi objekti imaju snažno, dugotrajno i nepromjenjivo djelovanje na okoliš i stanovnike u svom okruženju. Na primjeru Hidroelektrane Dubrava i Hidroelektrane Čakovec čija vodena površina iznosi 27 kvadratnih kilometara a dodaju li se tome i zemljane površine koje pripadaju nasipima, dovodnim i odvodnim kanalima te prilaznim cestama površina Hidroelektrane Dubrava je oko 33 kvadratna kilometra a Čakovca 20 kvadratnih kilometara, ukupno 53 kvadratna kilometra. Stoga ne čudi da izvješće o stanju okoliša Varaždinske županije za period od 2002. do 2005. godine navodi kako je nakon izgradnje hidroelektrana na rijeci Dravi gotovo sva količina voda preusmjerena na postrojenja za proizvodnju struje čime je prekinut kontinuitet toka rijeke što najviše utječe na riječnu ekologiju i biološku raznolikost i to s nepovratnim posljedicama. Uz uništenje staništa vrsta koje su prilagođene na život u tekućicama akumulacije utječu i na promjenu temperature vode, nakupljanje štetnih spojeva u ribama koje tamo obitavaju što utječe i na zdravlje lokalnog stanovništva, te eroziju riječnog korita što utječe na pad razine podzemnih voda, sušenje šuma i raslinja, smanjenje prinosa na poljoprivrednim površinama te nedostatak vode u bunarima uz sniženje temperature zraka čak za dva do tri stupnja. Kolega Lesar je rekao povećane su magle, dolazi do promjene čitavog eko sustava, migracije pojedinih životinjskih vrsta i dolaska novih netipičnih za to podneblje, komarci i ostale vrste kukaca. Sve to izravno utječe na zdravlje i kvalitetu života ljudi koji žive na području na kojem se nalaze hidroelektrane. Ovim prijedlogom zaključaka želimo osmisliti učinkovit sustav koji će voditi računa o svim aspektima procesa dobivanja električne energije iz hidroelektrana. Povećanje naknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije samo je prvi u nizu koraka koje je potrebno odmah poduzeti kako bi se barem malo olakšao život lokalnog stanovništva koje je izravno pogođeno svim negativnim utjecajima koje uzrokuje hidroelektrana. Povećanjem naknade sa 0,37 lipa na 0,45 lipa po kilovat satu u 2008. godini naknada bi se povećala za 0,07 lipa što je povećanje od 0,13% u odnosu na cijenu struje. Ukoliko bi se 2013. godine utvrdila naknada u visini od kunu i 12 lipa po kilovat satu to bi iznosilo 2% cijene jednog kilovata struje a podsjećamo da je do jučer visina rudarske rente iznosila 2,6%. Usvajanjem ovih zaključaka i Vlada i mi ovdje u parlamentu ispunili bi osnovnu funkciju države da zaštiti svoje građane i smanji razlike koje koje postoje u različitim pristupima kod vađenja nafte, plina pa kod korištenje objekata za električnu energiju. Svjesni smo da uvećanje naknade za prostore koje koristi, koji koriste objekti za proizvodnju električne energije ima utjecaj na troškove proizvodnje električne energije. Međutim uvećanje ove naknade na primjer u prvoj godini iznosi cirka 0,13% cijene električne energije. Ne 13 ili 1,3 nego 0,13%. U prvoj godini svega 9 i pol milijuna kuna više nego je HEP plaća po sadašnjem sustavu a kasnije uvećano do 2013. bilo bi na godišnjem nivou po cirka 2 milijuna kuna. Uspoređujući povećanje naknade za prostore koji koriste objekti za proizvodnju električne energije u apsolutnim iznosima a ne u postocima kojima Vlada argumentira svoje negativno mišljenje na ovaj prijedlog zaključaka postavlja se cijeli niz pitanja na koji građani imaju pravo na odgovor. Zbog čega Vlada Republike Hrvatske ne uviđa potrebu da se barem malo olakša život stanovništva koje je izravno pogođeno svim negativnim utjecajima koje uzrokuju hidroelektrane i akumulacijska jezera? Tim više što se radi o apsolutnom iznosu povećanja daleko nižem od iznosa kojim HEP sponzorira amaterski sport a posebno tzv. profesionalni sport kao javno poduzeće, poduzeće u vlasništvu građana ove države bez mogućnosti da ti isti građani mogu na to utjecati na ono što plaćaju kroz trošenje električne energije. Zašto Vlada ne želi ispraviti razliku između naknade za prostore koje koristi, koji koriste objekti za proizvodnju električne energije i 4 puta veće rudarske rente? Samo zato jer je prijedlog iz oporbenih redova. Da li su koalicijski partneri kad se rješavalo povećanje rudarske rente sa 2,6 na 10% vodili računa o građanima koji žive uz prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije budući da je Vlada dala negativno mišljenje na ovaj prijedlog zaključka. I na kraju mi u Hrvatskoj narodnoj stranci ponovo podsjećamo da je tolerancija obveza većine, ali isto tako svjesni smo da većina u ovom Parlamentu neprihvaćanjem ovih zaključaka neće ispuniti osnovnu funkciju države, a to je da zaštiti svoje građane i smanji razlike koje je sama prouzročila različitim pristupima kod korištenja nafte i plina ili u ovom slučaju objekata za proizvodnju električne energije. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje za raspravu se javio uvaženi kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Želim svojom diskusijom protestirati protiv ovakvoga stava Vlade koja mora snositi odgovornost za ponašanje glavnog investitora u izgradnji sustava koji proizvodi energiju, električnu energiju vodom. Naime to je zatvoreni sustav u kojemu se građanima pod jedan najprije laže koje će posljedice izazvati izgradnja takvih objekata? A onda se kroz tako mizerno malu hidro rentu ne omogućuje lokalnim zajednicama da barem dio tih utjecaja koji su prije svega negativni za one koji žive u tome kraju saniraju kroz različite oblike lokalnih investicija kojima će poboljšati kvalitetu života građana. Govorimo o objektima koji su već izgrađeni, ali ovdje ćemo spomenuti i jedan koji još nije. Nedavno je javnosti predstavljena studija utjecaja na okoliš za izgradnju hidroelektrane Drenj. I kad biste iščitali tu studiju vidjeli biste da u njoj piše samo i isključivo koji su mogući pozitivni efekti izgradnje takve hidroelektrane. Očito smišljeno se prešućuje što će se dogoditi u širem području Turopoljske posavine ili Turopoljskoga prisavlja a moglo bi se dogoditi mnogo ružnih stvari. Povećanje razine podzemnih voda izgradnjom hidroelektrane Drenje izravno bi narušilo ne samo eko sustav nego i zdrav život ljudi u tome kraju. Moramo biti svjesni da u tome kraju živi nekoliko tisuća ljudi i da je tehnologija izgradnje stambenih jedinica bila takva da je preko 90% svih septičkih jama propusno i da je dizanje podzemnih voda strašna opasnost od miješanja fekalnih voda, podzemnih voda i vodocrpilišta jednoga od najvećih u Hrvatskoj, to je vodocrpilište Črnkovec-Kosnica. I ne samo to nego dizanje podzemnih voda izravno ugrožava postojeći sustav vodoopskrbe koji je porozan. Investitor nije u projekt izgradnje hidroelektrane Drenje uopće uvrstio mogućnost sanacije toga sustava niti vodoopskrbe niti izgradnje sustava odvodnje a da ne govorim o tome što znači izgradnja takvog jednog objekta za ljude koji se bave poljoprivredom. Evo ovdje je ministar Božo Biškupić i drago mi je da je tu, on znade vrlo dobro što je to kad kažem da će podizanje podzemnih voda ugroziti arheološka iskapanja na širem području Andautonije. Nema više iskapanja. Nadalje sve poljoprivredne kulture se moraju promijeniti. Sve one koje ne trpe plitku vodu moraju se micati. Kako to napraviti? Kako će lokalna zajednica se nositi s tim izazovom ako je hidro renta ovakva kakva jest? Pogledajmo istini u oči. Ne može to riješiti lokalna zajednica bez odgovornosti zakonodavnog tijela, bez odgovornosti prema ovome problemu. Tim više što to neće koštati građane ni jedne lipe poskupljenja struje. A da ne govorimo o tome kakav je naš sustav proizvodnje energije i prijenosa, koliko se energije zapravo gubi zbog stare tehnologije. To je sasvim neka druga priča. Prema tome korekcija našega stava jer mi smo ti koji moraju zaključiti o odluci o visini naknade za prostore koji koriste objekti za proizvodnju električne energije je izravno naša odgovornost. Zato pozivam, pozivam na odgovornost i pozivam na svjesnost ovoga problema. Ne može se pristupiti rudarskoj renti na jedan način a hidro renti na drugi način. Hvala lijepa.

Jednostavno imam potrebu reći nekoliko riječi o ovom prijedlogu Kluba HNS-a. Naime, iz ovoga prijedloga proizlazi, a to i znamo da Republika Hrvatska više od polovice, dakle 52% električne struje osigurava iz hidroelektrana. Među hidro elektranama kao što su već moji prethodnici bili rekli s najvećim akumulacijama su one na rijeci Dravi od kojih su dvije, dakle hidro elektrana Čakovec i hidro elektrana Dubrava upravo u mojoj Međimurskoj županiji. Utjecaj ovih akumulacija na lokalni eko sustav, na mikro klimu i lokalno stanovništvo neprijeporno je velik, pa naglašavam u Međimurskoj županiji živi 126 000 ljudi i to je najgušće naseljen kraj u Republici Hrvatskoj. Nakon izgradnje hidro elektrana na rijeci Dravi dogodilo se puno toga negativnog. Gotovo sva količina vode preusmjerena je na postrojenja za proizvodnju struje. Time je prekinut kontinuitet toka rijeke i to je imalo velik utjecaj i na riječnu ekologiju i biološku raznolikost i to sa nepovratnim posljedicama. Nastale akumulacije su po svojoj prirodi stajačice i njihov hibridni eko sustav bitno je različit od prijašnjeg, dakle od riječnog eko sustava ali i od eko sustava ostalih prirodnih stajačica kao što su primjerice jezera. Uz uništenje staništa vrsta koje su prilagođene na život u tekućicama, akumulacija utječu i na promjenu temperature vode i na nakupljanje štetnih spojeva u ribama koje tamo obitavaju i na eroziju riječnog korita, a što opet utječe na pad razine podzemnih voda, na sušenje šuma i raslinja, na smanjenje prinosa na poljoprivrednim površinama, na nedostatak vode u bunarima itd. akumulacije imaju izravan utjecaj na mikro klimu, jer snižavaju temperaturu zraka čak dva do tri stupnja. Ono o čemu je kolega Lesar govorio doista je velik problem u Međimurju. To su magle. Dolazi do promjene čitavoga eko sustava, do migracije pojedinih životinjskih vrsta do dolaska novih netipičnih za to podneblje. Dakle, do najezdi komaraca i ostalih vrsta kukaca. Sve to vrlo nepovoljno utječe na zdravlje i kvalitetu života ljudi koji žive na tom području i tim je ljudima i njihovim jedinicama lokalne samouprave potrebna nekakva kompenzacija. A naknada jedinicama lokalne samouprave na čijem se području nalaze ove hidroelektrane izuzetno je niska i u velikom je nesrazmjeru sa svim negativnim aspektima kojima su izložene ove lokalne sredine, a o kojima sam upravo malo prije govorila. U ovom trenutku, dakle ta naknada, odnosno hidro renta za hidro elektranu Čakovec iznosi 0,385 lipa po kilovat satu, a za hidro elektranu Dubrava 0,377 lipa po Kako je prosječna prodajna cijena kilovat sata struje iznosi 56 lipa ispada da naknada u toj cijeni sudjeluje s neznatnih 0,673%. Za razliku od hidro rente, rudarska renta koja se isplaćuje jedinicama lokalne samouprave za eksploataciju nafte i plina neusporediva je veća iako je negativni utjecaj posljedica te eksploatacije na eko sustav i lokalno stanovništvo daleko, daleko manji. Štoviše, najavljeno je i povećanje rudarske rente sa sadašnjih 2,6 na 10%, a o povećanju hidro rente naravno nema ni riječi. Ukoliko bi se sukladno predloženim zaključcima kluba HNS-a 2013. godine utvrdila naknada u visini od 1,125 lipa po kilovat satu to bi iznosilo tek 2% cijene jednog kilovata struje i hidro renta bi se na na taj način približila. Dakle, samo približila rudarskoj renti i to bi bila eto nešto bolja kompenzacija jedinicama lokalne samouprave za sve negativne efekte s kojima se moraju nositi zbog ovih ogromnih akumulacija. Obzirom na činjenicu da sam Međimurka, ali i bez obzira ja to podržavam ovaj prijedlog kluba HNS-a. Hvala lijepo. Sukladno Poslovniku želi predlagač završnu riječ? Izvolite kolega Lesar. Vrlo kratko. Zaboravih reći prije pa zbog istine. Pripremajući ovaj prijedlog poštivali smo načelo koje nas obavezuje i Konvencija o lokalnoj samoupravi i pitali i udrugu općina i udrugu gradova i zajednicu županija što misle o ovom prijedlogu. I udruga gradova se o tome očitovala. Dobili ste to uz materijal. Zajednica županija je rekla da podržava ono što su gradovi rekli, a u međuvremenu je i udruga općina o tome raspravljala i zauzela svoje stavove i oni su svjesni da se radi o njihovom pravu, njihovom novcu za koje siguran sam znali bi gospodariti ispravno. Pokušat ću i zadnji argumenat iskoristiti. Ne znam da li možete vidjeti to je lipa. Naknada nije lipa, nego 0,3 lipe. Prema ovom prijedlogu tek 2009. naknada bi bila pola od toga. Mogu to prerezati, pa da vidite. A 2013. naknada po kilovat satu bi bila jedna lipa. Dakle, govorim o tome, ništa drugo. Ako je to previše, ako za to nema razumijevanja da napravimo taj iskorak ide u korist svih građana. Ovo nije ni politička tema, ni stranačka tema. Ovo je tema prava građana koji tamo žive, koji očekuju od države da im nadoknadi izgubljeno za opće dobro koje koriste svi u Hrvatskoj. Struja nije lokalna. To struju iz tih elektrana ne koriste građani samo Međimurja, Varaždinske županije ili u Sisku i Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj. O tome se ovdje radi. Ponavljam vam. Ako je '95. kad je odluka bila donesena postojali neki razlozi i elementi, rat, ustroj, kriza strujom u Dalmaciji, prekid opskrbe, sve ono što smo prošli, ove 2008. nijedan od tih razloga ne postoji. Ne radi se o zadiranju u državni novac, u državni proračun, nikakvog novog opterećenja ne bi bilo, a prostora ima. Želim vjerovati da ćete razmisliti prije glasanja bez obzira na stav i mišljenje Vlade i podržati to tim više što ova tema u operativnom provedbenom smislu jeste samo u nadležnosti Vlade, ali Parlament ima pravo svojim aktom Vladu obavezati da jedan problem u jednom dijelu države koji je uočen bude pravedno riješen. U toj nadi, hvala vam lijepa. lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se za to steknu uvjeti.